Kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Na redu je klub HSU-a i poštovani kolega Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Dosadašnjom Uredbom o računovodstvu u neprofitne organizacije se ubrajaju razne udruge i njihovi savezi, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice, kao i sve druge pravne osobe kojima temeljni temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti ili profita i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija koje vodi Ministarstvo financija. Dosad je kompletno računovodstvo neprofitnih organizacija bilo propisano Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija prema kojoj se vodilo područje poslovnih knjiga, organizacija knjigovodstva, popis imovine i obveza, prihodi i rashodi, financijsko izvještavanje i sva druga područja koja se odnose na vođenje računovodstva takvih organizacija. S obzirom da je Uredbom o računovodstvu bilo propisano uže područje vođenja računovodstva, već duže vrijeme kako kaže predlagatelj postoji potreba za jedan širi zakonodavni okvir kojim bi se uredio i sustav planiranja i programiranja, izrade financijskih planova, njihovo izvršavanje i na kraju ne manje bitno, izvještavanje o kompletnom poslovanju. Ukazala se i potreba za primjenu načela javnosti i transparentnosti s posebnim osvrtom na izvor financiranja i što je najvažnije kako se i na što troše prikupljena financijska sredstva. Posebno se to odnosi na financije koje takve udruge dobivaju iz javnih izvora, državnog proračuna ili jedinica lokalne i regionalne uprave. Od ovog zakona očekivalo se uvođenje obveze javne objave financijskih izvještaja neprofitnih organizacija koji sve ove godine nije bilo, a vidimo kako se to primjerice radilo u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ovim prijedlogom zakona stvara se potreban okvir cijelog financijskog poslovanja, kao i svi elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija. Ovaj zakon je podloga za dobro financijsko poslovanje uz načelo javnosti, transparentnosti i kontrole, a sve u cilju realizacije onoga zbog čega je neprofitna organizacija i osnovana. U realizaciji ciljeva upravljačka struktura je obvezna planirati i organizirati poslovanje koje garantira uspješno upravljanje i rizicima koji se javljaju u svakom poslovanju. Tu se podrazumijeva upravljačka odgovornost u planiranju i programiranju, izradi financijskih planova i njihove realizacije, vođenju računovodstva, kontroli i na kraju izvještavanju. Posebno treba obratit pažnju na kontrolu jer ima primjera ni interna revizija ne može pronaći izlaz iz labirinta, kao što smo to vidjeli nedavno kod izvješća o HRT-u. Sustav Sustav mora osigurati poslovanje bez gubitaka, neadekvatnog trošenja financijskih sredstava i kako se zna često dogoditi, od mogućih prevara i nezakonitih radnji. U izvješću u javnoj raspravi uočio sam i … nekih udruga kao što su sindikati i poslodavci koji se protive načelima javnosti i transparentnosti njihova poslovanja, posebno financijskih sredstava i njihovog trošenja, odnosno njihovog prezentiranja javnosti. O tome je danas kolega Vukšić govorio što se tiče dobrovoljnosti članstva sindikata i njihovih problema. Dosta primjedbi je bilo na dio prijedloga zakona koji se odnosi na poseban tretman vjerskih zajednica i to na onaj dio koji koji crkva ubire kao gotovinu, a odnosi se na obiteljske darove, milodare župljana, naknade za održavanje sprovoda, vjenčanja, krštenja ili blagoslova kuća, donacije za obnavljanje crkava. Za taj dio prihoda brigu o župama vode ekonomsko-socijalna vijeća ili župni caritasi koji vode brigu o primicima od vjernika, ali i kontroli trošenja tih sredstava, gdje se vjernici na kraju godine upoznaju o tom dijelu poslovanja. Naravno da se primici iz državnog ili lokalnog proračuna vode prema ovom zakonu. Ovim zakonom želi se uvesti red i u neprofitno poslovanje koje se mora temeljit na načelu dobrog financijskog upravljanja i kontroli takvog poslovanja, a na kraju svega na primjeren način javnosti i transparentnosti. Najvažnije od svega je da li se ta sredstva troše na ostvarivanje ciljeva zbog kojih je određena udruga i osnovana. Bilo je i primjedbi na prijedlog zakona kod definiranja gospodarske djelatnosti i prevelikih ovlasti poreznicima koji u svakom pojedinom slučaju utvrđuju što je osnovna, a što gospodarska djelatnost, što može dovesti i do pravne nesigurnosti. No zakonodavac pojašnjava tu dilemu da je Zakonom o porezu na dobit propisano da sve pravne osobe, sve ove neprofitne organizacije nisu obveznici poreza na dobit sve dok obavljaju onu djelatnost za koju su oslobođeni plaćanja poreza na dobit. Nadam se da u tu skupinu spadaju i političke stranke i umirovljeničke udruge, ali nisam siguran da to važi i za profesionalne klubove koji svoj proizvod, nogometaše, ostale sportaše prodaju za velike novce. Kod takvih slučajeva se aktiviraju propisi Zakona o porezu na dobit jer bi inače neplaćanje poreza dovelo … neopravdanih povlastica na tržištu. Zbog toga će porezna uprava s ovim rješenjem utvrditi da su navedene organizacije obveznici poreza na dobit. Kod toga je novost, odnosno … uredbu obveza osnivanja trgovačkog društva za one organizacije koje su u prethodnoj godini ostvarile od gospodarskih djelatnosti 230 tisuća kuna i više prihoda. Takvih problema s dobiti i plaćanja poreza uglavnom nema 99% umirovljeničkih udruga koje jedva preživljavaju od donacija lokalne zajednice i članarine svojih članova, a bave se ne gospodarskom djelatnošću već izletima, nabavom drva i kulturno sportskim sadržajima. Zakonom je predviđeno potrebna cjelovitog praćenja statističkih podataka svih neprofitnih organizacija, ali ipak prilagođeno visini prihoda i vrijednosti njihove imovine. Zbog tih parametara dio neprofitnih organizacija moći će voditi samo jednostavno knjigovodstvo, ali neće biti oslobođeno obveze sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja dok će druge voditi dvojno knjigovodstvo s obvezom sastavljanja tromjesečnih izvještaja. U ovoj raspravi ne smijemo sve udruge stavljati u isti koš. Siguran sam da većina udruga radi dobro, čak odlično sukladno dosadašnjoj uredbi o računovodstvu, a ovaj zakon će vjerojatno natjerati i one udruge da rade u skladu sa zakonom. Isto tako mislim da one neaktivne udruge, a ima ih negdje oko 50%, treba brisati iz registra neprofitnih organizacija. I na kraju ono što sada nije bilo predviđeno uredbom o računovodstvu, a ovaj zakon to propisuje su i prekršajne odredbe. Novim zakonskim rješenjima sustavno će se urediti i pitanje prekršaja ako neprofitna organizacija radi protivno odredbama ovog zakona. Na kraju klub HSU-a će uz određene i usvojene … nakon ove rasprave podržati u ovakvom izvješću ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem predstavniku kluba HSU-a, Željku Šemperu. Imamo jednu repliku, poštovani Ivo Jelušić. Izvolite. Poštovani kolega Šemper, s mnogo toga što ste rekli se slažem, međutim da se ne bi stekao pogrešan dojam vi ste rekli da vjerojatno 99% udruga životari i jedva preživljavaju. Vjerojatno je točno, sada koliko njih jedva preživljavaju, o tome bi se dalo razgovarati, međutim da li one žive u izobilju ili jedva preživljavale, što se tiče ovog zakona ništa im se neće dogoditi, dakle iako imaju malo novaca i ako imaju novaca i ako je taj novac došao iz njihove redovite djelatnosti, za ono za što su osnovane, taj dio neće biti porezno tretiran. Porezno se tretira samo onaj dio, a on pak nebitno je koliki može biti i vrlo mali, a može biti i vrlo veliki ako dolazi od gospodarske djelatnosti. S obzirom da većina udruga je upravo zato osnovana da se bavi svojom djelatnošću, … dakle ako je humanitarna, humanitarnom, ako je socijalna, socijalnom, crkva vjerskom, itd., dakle dakle za taj dio svoje djelatnosti bez obzira koliko prihoda, mogu to biti milijunski iznosi, ne podliježu porezu na dobit, prema tome u tom smislu, dakle ne treba udruge dijeliti na to jel' imaju malo ili puno novaca pa onda pa onda ih gledati kroz porezno oporezivanje nego da li obavljaju gospodarsku djelatnost ili ne. One koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, bez obzira na to koliko ostvaruje novaca, koliko stvaraju prihoda, neće biti tretirane, ne ovim zakonom koji inače uopće i ne tretira to, nego ni Zakonom o porezu na dobit koji tretira

ja se često nalazim u udrugama umirovljenika po svim županijama naše Hrvatske i dobro znam kolike su njihove mogućnosti, odnosno koliko gradovi i županije daju donacija umirovljeničkim udrugama. Ovih 99% ja mislim da je i točno, onaj 1% odnosi se na naknade i dotacije u velikim gradovima gdje je vjerojatno, a i poznato mi je da ima tih donacija i preko milijun kuna. Naravno da se nadam da porezna uprava neće napraviti takva rješenja gdje bi takove udruge morale još plaćati i porez, da se one proglase da se bave gospodarskom djelatnosti jer one brinu o društvenom standardu umirovljenika što se tiče organizacije izleta i određenih kupovina, šećera, drva za bolji status tih umirovljenika. Zato mislim da se nećemo naći u toj skupini i da porezna uprava neće ni jednu udrugu proglasiti da se bavi gospodarskom djelatnosti. Zahvaljujem. Kolegice i kolege malo ćemo sada zastati s radom jer svakog trenutka očekujemo da u dvoranu uđe Njegova ekscelencija gospodin Jean Pierre-Bel, predsjednik Senata Francuske Republike. Hvala.